Моля, режим на регистрация.

Госпожа Петрова ще участва днес дистанционно.

121 са регистрираните в залата плюс 1 дистанционно – 122 са днес регистрираните 62 е мнозинството, с което вземаме решение в пленарната залата. Проект за програма за работата на Народното събрание за 27 – 29 януари 2021 2021 г.: „1. Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция. Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 18 декември 2020 г. Вносител – Министерският съвет на 2 ноември 2020 г. Приет на първо гласуване на 10 декември 2020 г. 3. Първо гласуване на Законопроекта за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Вносител – Министерският съвет на 30 декември 2020 г. 4. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност. Вносители – Пламен Нунев и група народни представители на 14 януари 2021 г. 5. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Общ проект, изготвен от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление въз основа на приетите на първо гласуване на 22 октомври 2020 г. законопроекти с вносител – Министерският съвет, 25 август2020 г.; Министерският съвет, 12 октомври 2020 г. 2020 г. 6. Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за лечебните заведения. Вносител – Даниела Дариткова на 16 декември 2020 г. – точка първа за четвъртък, 28 януари 2021 г.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

2021 г. 9. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност. Вносител – Министерският съвет на 30 декември 2020 г. – точка четвърта за четвъртък, 28 януари 2021 г. Второ гласуване на Законопроекта за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Вносители – Красимир Ципов и група народни представители на 3 декември 2020 г. Приет на първо гласуване на 18 декември 2020 г.

29 януари 2021 г. 12. Парламентарен контрол – след приключване на законодателната част от заседанието в петък, 29 януари 2021 г.“ Моля, гласувайте така представения Проект за програма за работата на Народното събрание тази седмица.

Постъпили законопроекти и проекторешения от 20 януари 2021 г. до 26 януари 2021 г.: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове; Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление; Комисията по околната среда и водите; Комисията по икономическата политика и туризъм. Проект на решение за възлагане на Сметната палата за извършване на одит на „Информационно обслужване“ АД – 50 на сто държавно участие в капитала. Вносители са Десислав Чуколов и Павел Шопов. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Вносители са Корнелия Нинова и група народни представители. Разпределен е на водещата Комисия по правни въпроси и на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Годишен доклад за дейността на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2021 г. и Проект за решение. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията за контрол на службите на сигурност, прилагането, използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решение на Европейския Вносител е Министерският съвет. Разпределена е на Комисията по европейски въпроси и контрол над европейските фондове; Комисията по бюджет и финанси; Комисията по правни въпроси; Комисията по икономическа политика и туризъм; Комисията по енергетика; Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление; Комисията по външна политика; Комисията по отбрана; Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред; Комисията по земеделието и храните; Комисията по труда, социалната и демографската политика; Комисията по образованието и науката; Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта; Комисията по здравеопазването; Комисията по околната среда и водите; Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения; Комисията по културата и медиите; Комисията по взаимодействието с неправителствени организации и жалбите на гражданите; Комисията по вероизповеданията и правата на човека; Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика; Комисията за контрол на службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения; Комисията по политиките за българите в чужбина; Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата. Проект на решение за одобряване на Решението

Съобщения: Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България в изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил изпращането и използването на самолет с екипаж военнослужещи от състава на Военновъздушните сили за осигуряване на въздушен транспорт за транспортиране на българска военна делегация, водена от началника на отбраната на Република България и на началника на Генералния щаб на Република Северна Македония за участие в зимната сесия от заседания на ниво началници на отбраната на Военния комитет на НАТО периода от 26 – 28 януари 2021 г. по маршрут от летище София до летище „Мелсбрук“, Брюксел, Кралство Белгия, и обратно до летище София. Уведомлението е постъпило на 26 януари 2021 г. с входящ № 103-09-4 и е предоставено на Комисията по отбрана.

за периода 2004 – 2020 г., в резюме. Материалът е предоставен с писмо на председателя на Народното събрание на всички постоянни комисии и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Приетите актове на Икономическия и социален съвет са публикувани на интернет страницата на Съвета. Последното съобщение: В Народното събрание са постъпили Отчет на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълнението на функциите му по Закон за банковата ни несъстоятелност за периода 22 декември 2020 г. 21 януари 2021 г. и Протокол № 2 от заседание на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, проведено на 22 януари 2021 г., на което Отчетът е разгледан и обсъден. С писмо на председателя на Народното събрание Отчетът и Протоколът

Процедурата по избор е съгласно Правила, приети с Решение на Народното събрание от 18 декември 2020 г. Ще Ви прочета процедурата.

2. Комисията по културата и медиите представя на Народното събрание Доклада за проведеното изслушване на кандидатите. 3. Всеки кандидат се представя от вносителя на предложението – до две минути за всеки кандидат. кандидат. 4. След представяне на Доклада по точка две и на кандидатите Народното събрание провежда разискване по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. събрание. 5. Гласуването е явно чрез компютъризираната система за гласуване. 6. В случаите, когато има няколко кандидати, гласуването се извършва по азбучен ред на съответните им имена, освен ако Народното събрание не реши друго. 7. Избран се смята кандидатът, получил повече от половината гласове на присъстващите народни представители. 8. В случай че двама или повече кандидати са получили равен брой гласове, се провежда повторно гласуване между тях. тях. 9. В случай че никой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“. 10. В случаите, когато при повторно гласуване по т. 9 никой от кандидатите не получи необходимите гласове или когато някои от кандидатите се откаже от участие в избора преди гласуване на кандидатурата му в Народното събрание и той е единствен кандидат, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция. Когато няма кандидат, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор на генерален директор на агенция от Народното събрание.“ и Доклада ще ни представи господин Биков. Първо процедура за допуск – заповядайте. ДОКЛАДЧИК ТОМА БИКОВ: Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля в залата да бъдат допуснати господин Ивайло Данаилов и господин Кирил Вълчев – кандидати за генерален директор на БТА. Моля, режим на гласуване по така направената процедура.

„ДОКЛАД относно изслушване на предложените кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция На открито заседание, проведено на 21 януари 2021 г. и излъчено в реално време в интернет страницата на Народното събрание, Комисията по културата и медиите проведе изслушване на предложените кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция по реда на Раздел V от приетите Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на БТА, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание, наричани по-нататък Процедурни правила. Деловодството на Народното събрание са получени две предложения за генерален директор на Българската телеграфна агенция: за Кирил Александров Вълчев – предложен от народните представители Вежди Рашидов, Тома Биков, Ася Пеева, Евгени Будинов, Емилия Милкова, Радослава Чеканска, Красимир Велчев и Калин Вельов; и за Ивайло Стефанов Данаилов – от името на парламентарната група „БСП за България“, внесено от народните представители Георги Свиленски, Драгомир Стойнев и Александър Симов. Председателят на Комисията по културата и медиите господин Вежди Рашидов отбеляза, че към предложенията са представени изискуемите документи съгласно Раздел I, т. 1 от Процедурните правила.

принадлежност на двамата кандидати, съгласно разпоредбите на чл. 25 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на В резултат на извършена проверка от администрацията на Народното събрание е установено, че кандидатите не са осъждани и не са освобождавани от наказателна отговорност по чл. 78а от Наказателния кодекс. Кандидатурата на Ивайло Стефанов Данаилов беше представена от господин Александър Симов. Кандидатурата на Кирил Александров Вълчев беше представена от господин Тома Биков. След представянето кандидатите допълниха данни от професионалната си биография и изложиха вижданията си за развитието на Ивайло Данаилов акцентира върху предоставянето на бърза и професионална информация, открои важността на вътрешната информация, информацията за чужбина, увеличаване на кореспондентите извън страната, дигитализацията на Агенцията, по-лесен достъп до намиране на информация на интернет сайта на Агенцията, провеждане на обучения на журналисти. Отбеляза важността на общественото мнение, но изтъкна, че една агенция не трябва да се управлява от общественото мнение, а от професионализъм, бързина и точност. Кирил Вълчев наблегна в своето изложение на писмено представените на заседанието на Комисията десет точки за развитието на безпристрастна, точна и бърза информация; безплатно разпространение на информацията за публичните организации и дейности; безплатни информационни продукти; разширяване на формите и каналите за представяне на информацията; инвестиции в архива; нови кореспонденти в България и чужбина; систематизиран обмен с чуждите информационни агенции; информация от и за българските общности; инвестиции в хората и технологично обновяване. Съгласно Раздел II, т. 3 и 4 от Процедурните правила към кандидатите не са постъпили въпроси от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност и средства за масова информация. По време на обсъждането кандидатите отговориха на поставените въпроси от народните представители Вежди Рашидов, Мария Цветкова, Иван Ченчев, Велислава Кръстева и Боряна Георгиева. Въз основа на проведеното изслушване Комисията по културата и медиите предлага на Народното събрание да разгледа

Да представите кандидата, господин Биков. ТОМА БИКОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Предлагам на Вашето внимание кандидатурата на Кирил Александров Вълчев. Кирил Вълчев е роден на 24 май 1973 г. в София. През 1992 г. завършва с отличен успех Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“,

Притежава езикови умения по английски, руски, латински, старогръцки и старобългарски език. В периода 1993 – 1995 г. работи в БТА. От 1993 г. до момента е автор на обзорното седмично предаване „Седмицата“ на Дарик радио.

Като адвокат Кирил Вълчев работи в областта на медиите и интелектуалната собственост. Автор е на публикации в областта на конституционното и търговското право. Правен консултант е на БТА и Дарик радио. През 2011 г. участва в изработването на Закона за Българската телеграфна агенция. Носител е на редица отличия и награди в областта на медиите. Кандидатурата на господин Кирил Вълчев се подкрепя от изпълняващия длъжността „генерален директор“ на БТА и синдикалните организации в Агенцията. Получено е писмо от синдикатите в БНТ в подкрепа на тази кандидатура. Доказаните професионални качества и безспорният обществен авторитет на Кирил Вълчев го правят достоен кандидат за генерален директор на БТА. Това са причините,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! От името на парламентарната група на „БСП за България“ представям кандидатурата и предлагаме за генерален директор на Българската телеграфна агенция да бъде избран господин Ивайло Стефанов Данаилов. Ивайло Данаилов е роден в град София. Завършил е английска и българска филология в Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Има над 30 години опит в областта на журналистиката в различни медии в България и в чужбина. Професионалното си развитие започва в Българската телеграфна агенция като преводач и репортер в редакция „Информация за чужбина“. По-късно преминава в редакция „Вътрешна информация“ като политически репортер. В същото време работи като стрингър за „Асошиейтед Прес“ и ЮПИ. През 90-те години Ивайло Данаилов работи във вестник „168 часа“, където е разследващ репортер и редактор в отделите „Бизнес“ и „Международен“. По-късно се връща в Българската телеграфна агенция като главен редактор на редакция „Пресфото“. Бил е отговорен редактор във вестник „Неделен Стандарт“, работил е и като редактор в международния отдел на вестник „Труд“. Бил е съветник в правителството на Димитър Попов, а по времето на Тройната коалиция е съветник на министър-председателя. Ивайло Данаилов е член на Европейската асоциация на политическите консултанти, както и член на Club of Venice – организация на ръководителите на правителствените и пиар служби на държавите – членки на Европейския съюз. В годините Ивайло Данаилов е придобил сериозен авторитет сред колегите си. Има достатъчно опит в работата с хора и в ръководството на различни проекти. Познава отлично медиите и сътрудничеството с тях, което е от огромно значение за дейността на Професионалната му реализация и биография илюстрират безпристрастност при вземането на решения и спазването на етичните правила. Обединени сме в своето мнение, че работата му като генерален директор на БТА ще бъде гаранция за висок професионализъм и постигане на откритост, прозрачност и диалогичност в работата на Агенцията. Благодаря Ви много. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Симов. Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Не виждам желание за изказване. Закривам разискванията. Моля, квесторите, поканете народните представители в залата.

колегите да заемат местата си.

Колеги, моля да се изправим.

да спазвам Конституцията и законите на страната и да изпълнявам добросъвестно задълженията си на генерален директор на

Благодаря, госпожо Председател. Ако ми позволите, процедура за допуск в залата на господин Велик Занчев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника. Моля, режим на гласуване по така направената процедура.

моля, продължете с представянето на Доклада.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 2: „§ 2. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 3 думите „или при промяна в собственика му“

При промяна на вписаните в лицензията обстоятелства железопътният превозвач уведомява Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ в срок до 7 дни от настъпването на обстоятелствата. Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“ извършва проверка на променените обстоятелства и в срок до един месец от уведомяването изготвя мотивирано предложение до лицензиращия орган по ал. 1 за издаване на изменена лицензия.“ 5. Досегашната ал. 13 става ал. 14 и се изменя така: „Когато при преобразуване на железопътния превозвач първоприемникът кандидатства за нова лицензия, той може да продължи дейността за осъществяване на железопътните превози до

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ извършва планови и извънредни проверки след издаването на лицензия, за да установи дали железопътният превозвач изпълнява изискванията на чл. 38. При констатиране на нередности или нарушения на чл. 38 служителите на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ издават предписания съгласно чл. 117, ал. 2, т. 14, с които определят срок за отстраняването им. (2) Когато се установи, че железопътният превозвач не изпълнява или не е в състояние да изпълнява изискванията на чл. 38, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ изготвя мотивирано предложение до лицензиращия орган по чл. 37, ал. 1 за спиране действието на лицензията за срок до 6 месеца или за отнемане на лицензията.

в буква „з“ думите „чл. 118, ал. 2“ се заменят с „ал. 1 или при спиране действието на лицензията по ал. 2“, а след думите „отстранени в“ се добавя „определения“.

Когато се установи, че превозвачът не отговаря на изискванията за финансова стабилност, но докаже, че е предприел мерки за възстановяване на финансовата си стабилност, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощеното от него длъжностно лице спира действието на лицензията и може да издаде временна лицензия със срок на валидност до 6 месеца, при условие че железопътният превозвач притежава валиден единен сертификат за безопасност или сертификат за безопасност, издаден до 16 юни 2019 г.“

Железопътните предприятия или управителите на железопътната инфраструктура могат да изпълняват функциите на лице по ал. 1.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 6: „§ 6.

или преразглеждане на единния сертификат за безопасност на железопътното предприятие или удостоверението за безопасност на управителя на железопътната инфраструктура. Спазването на изискванията за лице, отговорно за поддръжката на превозните средства, се отбелязва в единния сертификат за безопасност на железопътното предприятие или в удостоверението за безопасност на управителя на железопътната инфраструктура.“

за § 15. Гласували 86 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 15. Подложените на гласуване текстове са приети. Моля, продължете.

се заменят с „Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“ и се създава изречение второ: „Когато окончателният доклад не може да бъде публикуван в срок до 12 месеца, Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт оповестява междинен отчет най-малко веднъж на всяка година от датата на настъпване на произшествието, който съдържа напредък по разследването и всички въпроси относно безопасността.“

създаващо сериозен риск за безопасността, издава задължителни предписания и определя срокове и отговорни органи или лица за изпълнението им, като може да разпорежда: 1. прилагане на временни мерки за безопасност, включително незабавно ограничаване или преустановяване на съответните операции или дейности, свързани с маневра, осигуряване движението на влакове, управление на влакове, ремонт или поддръжка на подвижен състав и други; 2. спиране от експлоатация на обекти от железопътната инфраструктура, включително инфраструктурата на министерства и други ведомства, дружества или предприятия по чл. 2, т. 3, при констатирани несъответствия по техническата експлоатация и/или безопасността на движението; 3. спиране от експлоатация на подвижен железопътен състав при констатирани несъответствия с техническите и функционалните изисквания към него; 4. прилагане на мерки за безопасност при превоза на опасни товари с железопътен транспорт;

Задължителните предписания по ал. 2, т. 14 и ал. 3 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на предписанията по ал. 3 не спира тяхното изпълнение.“ 3. Досегашната ал. 3 става ал. 5.“

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, като думите „на дребно“ се заличават.

„Допълнителна разпоредба“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 16: „§ 16. § 16: „§ 16. Този закон предвижда мерки по прилагането на чл. 2, параграф 4 във връзка с чл. 8, параграф 2 и 3, чл. 13, 15 – 18 и чл. 21, параграф 1 от Регламент №

Има ли изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението и редакцията, предложена от Комисията за текста на § 16. Моля, режим на гласуване

„Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя по принцип наименованието и предлага следната редакция на подразделението: „Заключителни разпоредби“ Комисията Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 17 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като нов § 18. По § 18

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 18, който става § 17: „§ 17. В Закона за публичните предприятия

Комисията предлага да се създаде нов § 18: „§ 18. Параграф 15 влиза в сила от 3 декември 2019 г. относно вътрешни услуги за железопътен превоз на пътници на територията на Република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

които получихме за присъединяването ни към чакалнята на Еврозоната, едно условие, което беше поставено от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Текстовете на Закона през цялото време бяха обект на много съществен интерес и се следяха много внимателно от представителите на тази организация.

Получава се отново онзи добре познат от практиката ни ефект – правим едно за пред чужденците, вършим съвсем друго тук вътре в нашата страна. Това правите Вие, господа управляващи от ГЕРБ и „Обединени патриоти“ в Закона за публичните предприятия. Първо на няколко пъти текстове от Закона бяха отлагани – тяхното влизане в сила беше отлагано, след което започна тяхното ревизиране. А, разбира се, и по добре познатата ни практика започнахте да правите и промени на промените, като Министерският съвет предлага едно, а колеги от управляващото мнозинство, ето и сега в този параграф, виждаме, че внасят промени на тези промени като предлагат някои от предлаганите промени да отпаднат, за да стане кашата пълна и да не може никой да разбере всъщност какво се случва. Истината обаче е съвсем проста. Имаме становище на Министерството на финансите, внесено по този законопроект още на първо четене и това становище не подкрепя предложението на Министерския съвет. Ще си позволя да цитирам съвсем кратка част от това становище на Министерството на финансите: „Не подкрепяме направеното предложение. Повишените изисквания за публичните предприятия, категоризирани като големи, в това число по отношение на правната форма състав на съветите, разкриване на информация, са свързани със значимостта на предприятията в съответния сектор, а и за икономиката на страната като цяло. Затова считаме, че изграждането на управленски капацитет, постигането на по-висока независимост и повишаване на професионализма на съветите е задължително за тези предприятия, независимо дали те са част от холдинг или не.“ един от основните стълбове в насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, за корпоративното управление на държавните предприятия, към които България се присъедини през месец декември 2019 г. Виждате ли сега какво се получава? В приетия закон управляващото мнозинство е приело, че част от държавните предприятия трябва да бъдат преструктурирани в административни структури. А сега тихомълком се отказваме от този ангажимент и вече ни се казва, не, те ще си останат в правната форма, в която са съществували и до момента. Тук има предприятия, които са от съществено значение, точно от сферата на транспорта. Там имаме един голям холдинг „Български държавни железници“, който има няколко дъщерни дружества. Тези дъщерни дружества до момента съществуват под формата на дружество с ограничена отговорност. отговорност. С приетия Закон за публичните предприятия тези дружества трябваше да станат акционерни дружества. Но сега, виждате ли, ще ги оставим, или Вие ще ги оставите, пардон, отново да бъдат дружества с ограничена отговорност, за да могат вероятно по-лесно да бъдат манипулирани и управлявани в своята дейност и да не отговарят на високите стандарти, които Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ни е поставила. Всъщност тук трябва да кажем, че тези промени, които сега ни предлагате, господа управляващи, на практика не отговарят на философията на Закона, приет през 2019 г., която философия и ние подкрепихме в голяма степен, защото смятахме, че така ще се сложи някакъв ред в управлението на държавните компании, ще има прозрачност, те ще бъдат политически независими

Реплика? Господин Летифов. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Господин Данчев, правя Ви реплика на изказването с уговорката, че принципно съм съгласен с Вас. Но нека да си припомним, че препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие са за промени в Закона за публичните предприятия, които вече съществуваха в българското законодателство. В един период те бяха променени – тези бордове бяха ограничени, с което се видя, че всъщност, видите ли, там има възможност за злоупотреби при така създалата се форма на работа. следващия момент на нас – институциите, наши партньори ни казват: Вие трябва да го промените, за да отговаряте на добрите практики при управлението на държавната собственост, защото говорим за предприятия, които са с повече от 50% държавна или общинска собственост на капитала и следващият момент как ние всъщност да запълним тези места, които са в бордовете. И тук нещото, което не казахте, е, че цялата история беше типична за последните 10 години. По методите на проба грешка – ще направим нещо, ще видим то колко фира ще даде – след това, разбира се, ще го променим. Днес с тези текстове се опитваме да променим нещо, което смятаме, че е дало фира. Значи, ако трябва да заключим, управляващите казват – ние тук сбъркахме за пореден път и сега с това искаме да си оправим част от сътворената бъркотия, която сме направили. И въпросът е: защо, след като има добри практики, не сме ги усвоили, а ние ги променяме постоянно на принципа на проба грешка, което е типично за модела на вземане на решения. Благодаря Ви. Няма други реплики. Господин Данчев – дуплика.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 от предложените ни становища по Законопроекта и от предложения текст от вносителите къде точно е била грешката в приетия през 2019 г. закон.

какво всъщност трябваше да се случи с тези предприятия – да установи кои отговарят на изискванията на Закона, кои могат да останат в правната форма, която се предвижда, кои трябва да бъдат променени, и да се каже защо едните остават в тази форма, а другите ще бъдат променени. Този анализ обаче управляващите очевидно не искаха да дочакат. Те според мен бързаха предизборно да направят предлаганите сега промени. Бързат да направят тези промени, за да назначат съответните управители след провеждане на конкурси в публичните предприятия с над 50% държавно участие и да избягат от този анализ, който можеше да открие и други проблеми на управлението на държавните предприятия. не бива да се учудвате защо се работи по метода на пробата и грешката. Всъщност, защото желанието на управляващите не е публичните предприятия да работят ясно, прозрачно и открито в интерес на обществото, очевидно в интерес на определени кръгове от министерствата, които са принципал на тези предприятия. Това е моят извод. Благодаря

„Заключителни разпоредби“; предложението на Комисията за отхвърлянето на § 17 по вносител; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 18, който става 17; и предложението на Комисията за създаване на нов §

имате думата за представяне на Доклада, уважаеми господин Кънев.

Колеги, за допуск в залата – гости при обсъждане на този законопроект предлагам: Янка Топалова – заместник-министър на икономиката, Силвана Любенова – директор на дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“,

на 30 декември 2020 г. Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 20 януари 2021 г., разгледа и обсъди Законопроект за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, 002-01-76. На заседанието присъстваха: от Министерството на икономиката – Яна Топалова – заместник-министър, Силвана Любенова – директор на дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“, и Емил Алексиев – началник-отдел „Политика за потребителите“; Димитър Маргаритов – председател на Комисията за защита на потребителите. Законопроектът бе представен от госпожа Топалова. Причината, която налага приемането на този законопроект, е необходимостта от транспониране в българското законодателство на разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/770 на Европейския парламент и на Съвета за някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и на Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета за някои аспекти за продажби на стоки. Двете директиви възприемат принципа на максималната хармонизация, съгласно който държавите членки не могат да запазват или въвеждат в своето национално законодателство разпоредби, различни от предвидените в директивите, освен ако не е предвидено друго. Общата цел на Проекта е подобряване на законодателната уредба с оглед постигането на високо ниво на защита на потребителите и подобряване възможностите за осъществяване на търговска дейност на предприятията, предоставящи цифрово съдържание и цифрови услуги и продаващи стоки. Според вносителя конкретните цели на предложения законопроект са: - Създаване на правна рамка за защита на потребителите при предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и актуализиране и хармонизиране на правната рамка за продажба на стоки; договорно право за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Тези различия се явяват пречка за предприятията да осъществяват дейност в други страни на Повишаване доверието на потребителите при трансгранично предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и при продажбата на стоки онлайн. С приемането на единни, ясни и хармонизирани правила за предоставянето на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки в рамките на Европейския съюз се очаква повишаване на доверието на потребителите при трансгранично предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и при продажба на стоки онлайн и съответно повишаване процента на българските потребители, които пазаруват онлайн от други държави – членки от Европейския съюз. Ще се способства развитието на устойчива конкуренция в полза на потребителите. Приемането на Проекта няма да създаде допълнителна административна тежест за предприятията. Напротив, ще доведе до намаляване на административната тежест за предприятията при предоставянето на цифрово съдържание и цифрови услуги и при продажбата на стоки на потребителите. Засегнатите държавни органи с този законопроект са Министерството на икономиката и Комисията за защита на потребителите, която ще осъществява контрол по спазването на този закон и надзор върху дейността на търговците, предоставящи цифрово съдържание и цифрови услуги и предлагащи договори за продажба на стоки. С приемането на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки се предлага да бъдат възприети следните мерки: - Определяне на 30-дневен срок за извършване на замяна или ремонт на стоката по отношение на стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи. Определяне реда и условията за връщане на стоката и за възстановяване на заплатените от потребителя суми при разваляне на договора. - Въвеждане на изискване за задължително предоставяне на информацията, съдържаща се в търговската гаранция на български език. Спиране или прекъсване на срока на законова гаранция за времето на извършване на ремонт или замяна на стоката, която не съответства на изискванията. - Защита на потребителите при предоставяне на стоки и услуги, съдържащи цифрови елементи. - Уреждане правото на регресен иск спрямо трети лица.

съответстващи промени в Закона за защита на потребителите. Според вносителя Законопроектът няма да има пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет. В оценката на въздействието на предложените директиви Европейската комисия посочва, че еднократните разходи на предприятията, предоставящи цифрово съдържание и цифрови услуги и продаващи стоки онлайн за привеждане на тяхната дейност в съответствие с новите изисквания, ще бъдат в размер на 6800 евро, които обаче са в пъти по-ниски от разходите за адаптиране към националното законодателство на всяка отделна държава – членка на Европейския съюз. За сравнение изчислените разходи, които правят предприятията, за да адаптират договорите си към законодателството само на една държава членка се оценяват на около 9000 евро. Не се очакват подобни разходи за предприятията, продаващи стоки онлайн на територията на страната. Посочените по-горе разходи на предприятията, предоставящи цифрово съдържание и цифрови услуги, и предприятията, продаващи стоки онлайн, са свързани с изпълнението на императивни изисквания на Директива (ЕС) 2019/770 и на Директива (ЕС) 2019/771 и не подлежат на преценка от страна на държавата. Икономическото въздействие върху малките и средните предприятия от въвеждането на двете директиви би трябвало да бъде ограничено. Не могат да бъдат посочени точни данни в каква степен функциониращите към 31 декември 2019 г. в страната 1119 малки и средни предприятия за осъществяване на обществени електронни съобщения биха били засегнати от правилата за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и по какъв начин този закон ще се отрази на техния достъп до финансиране и инвестиции.

неясно е съдържанието на многократно използваното в Законопроекта понятие „разумен срок“, което няма регламентация в българското законодателство; неоправдано увеличаване на правомощията на Комисията за защита на потребителите. Народният представител Димитър Данчев постави въпроса за съществуването на колизия в обхвата на контролната дейност на Комисията за регулиране на съобщенията и тази на Комисията за защита на потребителите. Предложи да се изискат становища по Законопроекта от неправителствени организации и от Комисията за регулиране на съобщенията. Народният представител Румен Гечев потвърди подкрепата за директивите и Законопроекта, но също изрази съображения относно превода на някои икономически категории, използвани в Законопроекта. На поставените въпроси отговориха Димитър Маргаритов и Емил Алексиев. Те бяха категорични, че припокриване на контролната дейност на Комисията за регулиране на съобщенията и Комисията за защита на потребителите няма, тъй като Комисията за защита на потребителите ще контролира само съответствието на цифровото съдържание. Също така, те отрекоха увеличаване на правомощията на Комисията за защита на потребителите с този закон, респективно с двете материални директиви. Освен това за първи път се решава въпросът с гаранцията и рекламацията на стоки и услуги, предмет на Законопроекта. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за“ 19 гласа, един „въздържал се“ и без гласове „против“, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание: „ДОКЛАД на Комисията по правни въпроси относно Законопроект за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, № 002-01-76, внесен от Министерския съвет на 30 декември 2020 г. На свое заседание, проведено на 13 януари 2021 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, № 002-01-76, внесен от Министерския съвет на 30 декември На заседанието присъства от Министерството на икономиката господин Емил Алексиев – началник-отдел „Политика за потребителите“. От името на вносителя Законопроектът беше представен от господин Алексиев, който посочи, че с него се въвеждат в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2019/770 на Европейския парламент и на Съвета за някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и на Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета за някои аспекти на договорите за продажба на стоки. Той отбеляза, че с приемането на Закона ще се постигне високо ниво на защита на правата на потребителите, чрез установяване на правила за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и чрез модернизиране на законодателството за продажба на стоки, така че то да обхване и продажбата на стоки, съдържащи цифрови елементи. Отчитайки развитието на цифровия пазар, Проектът на закон урежда договорните условия за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, като подробно регламентира изискванията за съответствие на стоките, цифровото съдържание или цифровите услуги, отговорността на търговците при липса на съответствие с договореното, търговската гаранция, тежестта на доказване, условията и редът за упражняване на средствата за защита и възможността за разваляне на договора от потребителя. Със Законопроекта се въвежда двегодишна гаранция при предоставянето на цифрово съдържание, цифрова услуга или стока, задължение за информиране на потребителите за всички достъпни актуализации, изисквания за съответствие на цифровата среда, правила за събиране на лични данни на потребителите и защита на личните данни. В съответствие с Директива (ЕС) 2019/771 се създава нова правна уредба на договорите за продажби на стоки, която допълва предвидената в Закона за защита на потребителите потребителска защита и която обхваща освен продажбата на стоки и самото цифрово съдържание. Предложените норми прецизират изискванията за съответствие на стоките, отговорността на продавача за неизпълнение на договора или за несъответствие с договореното, средствата за правна защита на потребителите, възможността за намаляване на цената или разваляне на договора и търговската гаранция на стоките. Законопроектът изрично допълва отговорността на търговците на стоки и предвижда, че те носят отговорност и за цифровото съдържание и цифровата услуга за периода на потребителската гаранция. С него се предвиждат механизми за извънсъдебно решаване на потребителски спорове от органите за алтернативно решаване на спорове, като с цел ефективното прилагане на Закона се въвеждат административнонаказателни разпоредби. В отговор на поставените от народния въпроси господин Алексиев посочи, че употребената терминология в Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите се различава от тази, използвана в директивите, и предвидената със Законопроекта потребителска защита допълва действащата така, както е направено в други специални закони. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 20 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, № 002-01-76, внесен от Министерския съвет на 30 ХРИСТОВ: Откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Не виждам изказвания. Закривам разискванията.

внесен от Пламен Дулчев Нунев и група народни представители на 14 януари 2021 г. На свое редовно заседание, проведено на 20 януари 2021 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност, № 154-01-1, внесен от Пламен Дулчев Нунев и група народни представители на 14 януари 2021 г.

Законопроектът и мотивите към него бяха представени от господин Маноил Манев. С предложените промени в Закона за частната охранителна дейност се цели да се постигне преодоляване на практическите проблеми при прилагане му. Предлага се от видовете частна охранителна дейност да отпаднат дейностите охрана на обекти на недвижими имоти и охрана на селскостопанско имущество. Практиката показва, че не е необходимо самостоятелното им съществуване, заради което със Законопроекта се предлага да бъдат отменени и дейностите да бъдат осъществявани в рамките на другите видове охранителни дейности по чл. 5, ал. 1 от Закона. При изготвяне на предложението е отчетено, че като вид охранителна дейност съществува охраната на имущество на физически или юридически лица, която представлява дейност по неговата физическа защита от противоправни посегателства, както и по тяхното предотвратяване и пресичане, и противодействие на противоправно посегателство спрямо физическо лице в обекта, както и сигнално-охранителната дейност, която е дейност по защита от престъпни посегателства на имуществото на физически или юридически лица, намиращо се в охранявани обекти, при която чрез монтиране, поддържане и използване на сигнално-охранителни известителни системи се осъществява наблюдение на обектите и се реагира на получените сигнали с мобилни охранителни патрули. Промяната, която се предлага в чл. 36 от ЗЧОД, дава възможност на ръководителите на охранителна дейност да определят броя на изпълнителите във всеки случай при транспортирането на ценни пратки или товари. По този начин ще се постигне по-голяма оперативна свобода при преценка на обстоятелствата, които в сега действащата законова рамка в някаква степен са ограничени. Глава втора се създава Раздел X „Подизпълнение“. Разпоредбите, които се създават, ще дадат възможност за превъзлагане на дейности и така търговците ще могат да ползват подизпълнители при осъществяване на дейността си. Динамиката на определени охранителни дейности налага набирането на голям брой служители за изпълнение на поетите договори за охрана. Наличието на свободен трудов ресурс с определеното от закона образование е силно ограничен, поради което се променят изискванията към ръководителя и изпълнителите на частна охранителна дейност. Дава се правна възможност инструктажът, който е законово определен за всички видове охранителна дейност, да се пренесе

Провеждането на ежедневен инструктаж от ръководния състав на всички обекти с физическа охрана е практически невъзможно при осъществяване на смените в едно и също време. Със Законопроекта се предвижда въвеждане на минимален и максимален размер на глобата при извършване на нарушение от физическо лице, регистрирано като едноличен търговец, член на управителен орган на търговско дружество или от юридическо лице, или друго лице, оправомощено да го управлява и представлява, което е сключило трудов договор с лице от охранителния си състав, без да отговаря на изискванията на чл. 50, ал. 3 и 4 от Закона. Към момента е предвидена имуществена санкция в размер 1000 лв. за всички случаи, което не позволява да се диференцира тежестта на нарушението. Старши комисар Гребенаров и господин Александър Митев изразиха подкрепа за разглеждания законопроект. В последвалата дискусия участие взеха народните представители Иван Иванов, Красимир Ципов и Маноил Манев. Господин Иванов изрази несъгласие основно с две от направените предложения в Законопроекта – включването на подизпълнител по договор за охрана, което ще бъде неизгодно за малките фирми, и отпадането на изискването за реабилитация при получаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност.

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност, № 154-01-1, 154-01-1, внесен от Пламен Дулчев Нунев и група народни представители на 14 януари 2021 г.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Действащият Закон за частната охранителна дейност е в сила от месец март 2018 г. и урежда условията и реда за извършване на частна охранителна дейност, административно регулиране и административен контрол. Изглежда, че и този закон, както и предходният Закон за частната охранителна дейност, е ремонтиран над 10 пъти за 13-те години от своето действие, през които е действал, и ще бъде ще бъде обект на корекция през този и следващия парламент. Днес ние за пореден път ставаме свидетели на порочната практика – законопроекти да се внасят в дневния ред на Народното събрание от група народни представители, а не от Министерския съвет, както е редно.

Ще помоля всички вносители на Законопроекта да декларират дали имат конфликт на интереси. Частната охранителна дейност заема голяма част от пазара на обществените услуги. Това е обществено значима дейност, която се нуждае от адекватни и ясни регламенти.

Това е една лоша практика, която се загнезди в България благодарение на управлението на ГЕРБ в редица сектори, и ще доведе до унищожаване на малките фирми с такава дейност. Размисъл обаче будят и предложените текстове по отношение на реабилитацията, като съгласно Проекта за изменение право да получат лиценз ще имат и лицата, които са реабилитирани по реда на Наказателния кодекс, които към настоящия момент нямат това право. Това предложение буди недоумение и считаме, че е недопустимо охранителна дейност да се осъществява от осъждани лица. Предложените изменения, с които се намаляват изискванията, касаещи образователната степен на изпълнителите на частна охранителна дейност, също буди съмнение и притеснение. Тази промяна не може да бъде обоснована с възможността за по-голям избор на личния трудов ресурс. По силата на тези две изменения осъжданите лица наистина ще получат, макар и реабилитирани, а за изпълнители на частна охранителна дейност ще бъдат назначавани слабо образовани лица. Това на практика ще доведе до понижаване на нивото на охранителната дейност и не кореспондира с целта на вносителите на предложения законопроект. Ние от „Движението за права и свободи“ няма да подкрепим това изменение. Благодаря Ви за вниманието.

господин Председател, уважаеми колеги! Прави впечатление, че както от началото, така и в края на мандата на това Народно събрание се правят опити да се прокарат едни и същи закони, предлагани от народни представители.

За моя голяма изненада – не само моя, но и на всички колеги, в края на мандата на това Народно събрание влиза отново същия закон, отново с куп спорни поправки. Какво имам предвид? Уважаеми колеги, голямо недоумение буди защо накрая се опитват да се уредят една купчина частноправни интереси с един закон, внесен от колеги народни представители, които, меко казано, са спорни. Какво имам предвид? На първо място, да се разреши в дейността на частни охранителни фирми да се използват подизпълнители. Знаете, че в голямата си част тези охранителни фирми изпълняват договори към държавата – сключват договори с различни министерства, охраняват различно държавно имущество. Какво означава това? На първо място, буди притеснение, че ще се направи една концентрация и съществуват съмнения за много сериозен лобизъм в посока на определени фирми, за да могат да печелят определени обществени поръчки и да смажат конкуренцията пред себе си, тоест да я подчинят. Тези мои притеснения са в резултат от разговори с различни представители на този бранш. По-малки фирми, които изпитват притеснение, ще бъдат притискани да се отказват обекти, да влизат подизпълнители на по-ниски цени – това е едното. всички тези движения в Закона за частната охранителна дейност в навечерието на избори също звучат притеснително. Освен да се активизират различни структури от бранша да помагат на една или друга политическа сила, също би могло да се счита като сериозен стимул за промяна на този закон. Аз мисля, че най-малкото е нередно в този последен момент на работа на Народното събрание да се занимаваме с текстове, които през годините биха могли да бъдат уредени, дискутирани. Както се изрази и колегата Ахмедов, да бъдат внесени през Министерския съвет, да мине пълната процедура на обществено обсъждане, а не тук да ги гледаме буквално в рамките на една седмица, без да имаме ясната представа какво е становището на всички от бранша – на всички до един, и на обществото, на всякакви неправителствени организации и така Будят недоумение и други промени, които се предлагат в този закон. Примерно защо трябва да излязат – за мен не е достатъчно аргументирано, дейностите за охрана на обекти, недвижими имоти, охрана на селскостопанско имущество? Недостатъчно аргументирано е какво се има предвид.

Но „черешката на тортата“ в целия този законопроект е едно предложение на колегите от ГЕРБ – да могат да бъдат управители на фирми, занимаващи се с частна охранителна дейност, осъждани лица, независимо от това че са реабилитирани. Извинявайте, но по цялата палитра на Наказателния кодекс има куп присъди, като започнем изнасилвания, грабежи, убийства, имаме рекет, наркопласьорство. Всички тези лица, ако в един момент бъдат реабилитирани, с радост ще се впуснат в охранителния бизнес. Какво правим, колеги? В навечерието на избори Вие разрешавате на криминалния контингент да развива частна охранителна дейност! Какво ни навежда на мисълта? Тези хора ще седят настрани по време на изборите, или тихо и кротко, претърпели държавната репресия, по някакъв начин ще влязат и ще се внедрят в нашето общество?! Аз лично се съмнявам. За мен беше голяма изненада, че има положително становище от Министерството на вътрешните работи в тази посока. Изключително огромна изненада беше, въпреки че те винаги са седели на точна и ясна позиция, че от подобен род дейности трябва да седят настрани лица, които имат досег с криминалния контингент. Не е точно характеризирано. Да, имаше спорове в Комисията, защото претърпял катастрофа еди-кой си и не било основателно да му се отнема правото, като бъде реабилитиран, да упражнява частна охранителна дейност. Да, но под същия знаменател влизат всички други, които изредих преди малко. Това е, меко казано, скандално. Аз настоявам този законопроект днес да бъде отхвърлен от всички в тази зала, защото не е неговото място нито днес, нито да се гледат подобни скандални поправки. Дори да има нещо нормално, читаво в него, което е необходимо, заради подобни неща този законопроект на практика е негоден и създава впечатление в българското общество, че българският парламент в последните си дни се занимава с тежки лобистки законопроекти. Аз не знам какво означава тази промяна – да пуснем осъждани лица, макар и реабилитирани? Че през 90-те години имаше сума ти лица, знакови от ъндърграунда, които се занимаваха с рекет, с побоища и така нататък. Това означава, че вече, като са им изтекли присъдите, да не ги изреждам тук, те да си влязат официално в охранителния бизнес. За никого не е тайна, че тези лица имат фирми през един или друг втори човек. Сега в момента да им кажем: уважаеми дами и господа, заповядайте, вратата е отворена и ние разрешаваме на Вас – Вие, които бяхте лицата на прехода, да имате официално законен, легален охранителен бизнес, това, с което Вие се занимавате – да не седите в сянка на някой друг, Вие да си го правите. Затова, колеги, мисля,

(ГЕРБ): Господин Председател, уважаеми колеги! Първо да изпълня молбата на колегата – тук да заявя за конфликта на интереси: аз нямам конфликт на интереси. Никога не съм имал частна охранителна фирма и никога не съм се занимавал през последните повече от 20 години с охранителен бизнес! Оттук нататък да започнем. Уважаеми колеги, в тезите, които тезите, които развиха колегите преди мен, има две-три неверни неща, но аз в духа на разбирателството искам да си говорим по този законопроект, без да го натоварваме с емоции. Първо, за няколко дни някакъв законопроект ще го прокараме. Не е вярно! Близо година-година и половина в рамките на действието на Закона, който приехме и действа, се проведоха повече от 15 срещи с целия бранш във всякакви формати – прокуратура, полиция, законодатели, народни представители, асоциации на охранителните фирми, и всяка думичка, и всеки текст в този законопроект, който Ви предлагаме, е резултат е резултат от тези над 15 проведени срещи и мероприятия във връзка с изясняването на това какво пречи на бизнеса. Второ, защо се налага да правим промени в Закона? Защото този закон прави две неща: той трябва да регулира един бизнес и на всичкото отгоре този бизнес е изключително динамичен. Тоест променя се нещо в бизнес средата в България, започва да има повече предприятия, търсят се повече охранителни. Започват да не работят определени сектори и определени предприятия, обектите им трябва да бъдат охранявани, защото не работят Тя е динамична обстановка, свързана с функциите на Закона за частната охранителна дейност да регулира този бизнес и този бранш, изисква да се реагира динамично. Защо беше забранено да работят хора без средно образование? Защото тогава имаше работна ръка, защото тогава се налагаше

И там трябва да изискваме образователен ценз ли? Искам да обърна внимание на колегата от ДПС, който се изказа преди малко тук – нека се опита да обясни за образователния ценз на своите избиратели, защото най-големият проблем на фирмите, в резултат на тези срещи, които водихме толкова време, всъщност в регионите, за които колегите имат претенции, че познават много добре и знаят много добре какви са им проблемите, там е най-големият проблем с образователните цензове. Има хора, които искат да работят в едни региони, в които нямат завършено средно образование и не могат да бъдат наети на работа. И това е там. Аз се учудвам, че това го коментира точно колегата от ДПС. Няма значение, нека да коментираме самия законопроект. Що се отнася до втората дебативна точка по Законопроекта – за малките фирми. Колеги, моля Ви се, не знам с кого сте си говорили, не знам с кои фирми сте се срещали, обаче всъщност дали разбирате какво казвате? Първо, в целия бизнес в България е възможно да наемаш други фирми, да правиш договори с други фирми, за да изпълняват определени неща по един договор.

фирмата по СОТ е една, фирмата, която разполага с жива охрана, е друга, и двете фирми не могат да сключат помежду си договори, за да работят съвместно на обекта. обекта. Другото важно нещо е: как „убиваме“ малкия бизнес, като разрешаваме на големите компании да сключват договор в региони, в които нямат представителства, някоя от тези малки фирми да работи заедно с тях. Това ли е „убиване“ на бизнеса? Окей, обяснете го на хората от фирмите, които бяха на всички тези срещи, аз мога да Ви дам списъци, и които всъщност казват: ей, ако не разрешите ние да можем да работим с хората в регионите… Има градове, в които има една-единствена охранителна фирма, и всички други големи фирми, които имат обекти, я ползват да работи заедно с тях. И това да не се случва с договори – официално, светло, ясно, а да се прави по някакви странни начини, които никой не може да обясни. Ето това искаме – да има възможност да се сключват договори и това да става съвсем законно. Накрая си оставям време да поговорим за темата с реабилитациите. Аз казах – за съжаление, колегата лекичко спекулира – на Комисия какво сме казали. Няма да вадим протоколи, ще го кажа официално от тази трибуна, за да е ясно на всички това е един дебатиран въпрос. Първо, нито един охранител – този, който е на терен, този, който контактува с гражданите, този, който пази имущество, този, който изобщо сключва договор да работи в охранителния бранш, няма право да го прави дори ако е само с криминална регистрация. Колко това е справедливо, колко това е законно, няма значение – така пише в Закона и така се прави. Никой няма право да извършва охранителна дейност на терена, ако има дори криминална регистрация. Не е съден, не е минало дело. Няма, изобщо не говорим! Дали собствениците на капитала на едно дружество могат да бъдат собственици на капитал на дружество, което се занимава с частна охранителна дейност, след като са реабилитирани, е наистина дебатиран въпрос. Ние тук сме готови – аз го заявих, пак го заявявам и ще продължа да го заявявам, да си говорим с колегите. Предложихме да се ориентираме в два варианта. Единият вариант е това да отпадне – най-лесният. Казваме: няма такива работи, собственикът на капитала направил катастрофа, или станало нещо, имал присъда човекът, осъдили го, минала му реабилитацията, обаче не може да бъде собственик на това дружество. Ще бъде със скрити лица, както казва колегата Иванов. Колко е правилно, колко не е правилно – не е важно. Другият вариант е да разделим тези деяния, престъпления, за които е бил съден. Но тези Но тези два варианта или три, ако искате, хайде да ги направим в дебата. Да се включат хората с правното познание, образование и да го издебатираме. Ние сме готови да оттеглим тази точка винаги. Въпросът е: дали това е честно и дали е справедливо? Има престъпления по непредпазливост, но засега в действащия закон и за тях се отнася всичко това. Ако искате да го издебатираме, дайте го като предложение между първо и второ четене. Ще ги разделяме ли, ще ги направим на различни текстове ли, по които са съдени? Ако искате, ще го отхвърлим. Въпросът е, че правим един действащ закон, който е важен. Колеги, когато има кризи, без значение дали са социални, икономически, пандемични или други, охранителният бранш, охранителният бизнес е този, който всъщност е на терена. Всяко предприятийце, всеки офис, всеки дом се охранява от тези хора. И когато имат проблеми, когато се променя обстановката, трябва да реагираме. Това е нашият апел с този законопроект. Нищо политическо не търсим в него. Законопроекта го има, действа си. Една година и половина във всякакви формати, пак Ви казвам, във всички градове, като започнете с Пловдив, пък Ловеч, пък къде ли не сме правили срещи едно към едно с хората, които работят. Това е цялата история. Ако някой от Вас ми направи реплика по нещо, което съм пропуснал, съм готов да поговорим и по тази тема. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Манев. Има ли реплики по изказването на народния представител Манев? Заповядайте, господин Байчев.

Вие съвсем ясно засегнахте проблема с кадрите, но трябва да Ви кажа, че проблемът с кадрите няма да бъде решен през нискообразовани хора. Аз не разбирам как не Ви светва лампата, че сваляйки критерия за образованието, Вие на практика казвате: който не учи, спокойно ще се влее в редиците на охранителите. въпросът ми към Вас е следният: кой има нужда от нискообразовани хора? Засегнахте темата и с безработицата – че има региони, където само една охранителна фирма е работодател. Ами аз ще Ви попитам тогава и следното: какво е заплащането на тези хора? Как да отиде един човек с висше образование или пък с две образования да стане охранител в еди-коя си фирма? И понеже е време Жоро Милионера – Георги Енев, който беше обрал инкасото, да излиза, може би той като излезе, ще бъде един горд собственик на фирма?! Вероятно ще го препоръчате някъде, не зная?! От друга страна, засегнахме темата с реабилитацията. Коя реабилитация – пълната или непълната реабилитация, в края на краищата? Пълната по право или пълната съдебна, непълната по право или непълната съдебна реабилитация? Кои хора ще бъдат управители на фирми? Разбирам, че Законопроектът е важен за Вас, но на практика

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Уважаеми господин Манев, за разлика от Вас, аз декларирам от трибуната на Народното събрание, че имам интереси в този бизнес. Като журналист частни охранителни фирми са ми завеждали най-много дела в изпълнение на моите задължения. Затова познавам добре тяхната дейност. Не съм съгласен във Вашето изказване със следното, че с поправката, с която се разрешава на хора, които са имали криминални присъди или по-скоро присъди от наказателен характер, да имат правото да притежават капитала. Аз мисля, че с това ние отваряме още повече вратата на мутризацията на охранителната дейност – наричам го направо.

Кунфуто, Лебеда, Синия, Търтея, Мекицата. Някои от тях са с по няколко присъди точно от наказателен характер. Затова се страхувам, че конституирането на тези хора, като част от силовите структури на обществото, се засилва с този закон, който имах желанието и прочетох няколко пъти, особено сега, в навечерието на избори. Аз мисля, че разрешаването както на възлагането на подизпълнители, така и разширяването дейността на частно-охранителната дейност може да доведе на частни охранители да бъдат възложени важни функции,

господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Манев, относно подизпълнението – дълбоко несъгласие от моя страна. Преждеговорившият господин Недялков е свидетел как ние сме подавали сигнал в прокуратурата по случая, когато имаше нерегламентирано подизпълнение в складове за боеприпаси. Ако знаете какво чудо беше! Какво чудо! Подадохме сигнал в прокуратурата именно за това и това е показател какво се случва, когато една фирма не носи отговорността, а я прехвърля на трети лица.

извън подизпълнението. Това е разменяне на отговорност. Едно на ръка е недоволството на фирмите, с които сме разговаряли. И второ, аз съм изненадан, че изобщо темата за лица, които са осъждани, макар и реабилитирани, изобщо се обсъжда тук и изобщо, че се опитва някой да защити тази теза. Това нещо не трябва да бъде подлагано на никаква дискусия. Автоматично отхвърлям! Това противоречи на всякаква здрава логика, разберете го!

Ще гледам да съм бърз, защото станаха доста въпросчетата.

Лобизъм?! Когато става за цял сектор, когато с всички обединения на фирмите е разговаряно публично, пак казвам, присъствието на прокуратури, на полиция, на всичко е разговаряно публично, да говорим за лобизъм е смешно, популистично и безсмислено. Второ, колегата, който говореше тук, че има познания, защото го съдили. Аз не знам защо Ви съдят, не знам кой Ви съди и не ме вълнува. Първо, имам две бързи коментарчета.

Дали не беше една партия, дали не бяха едни куфарчета и така нататък?! Второ, кой говори? Как може да се изправите тук и да кажете: те са в охранителния бизнес, а пък сега Вие искате да ги вкарате в охранителния бизнес? Те в бизнеса ли са, или са изкарани от бизнеса? Защото аз от тази трибуна защитавах и тезата да ги извадим, да махнем звената за самоохрана, да изчистим, да забраним да участват във всякаква дейност по охранителния бизнес хора с присъди. Как може да се обърнете и да ми ги говорите тези неща, като аз от тази трибуна срещу Ваши представители съм го защитавал това? Днес говорим само за едно-единствено нещо: че има общ текст, който казва „всички“. А има и престъпления по непредпазливост, има осъдени хора за неща, които нямат общо с криминалния контингент и там трябва да се търси решение. За това става дума. с които сте говорили и са Ви казали, че подизпълнението е убийство, не върши работа и така нататък. Много ще ми е интересно да ги чуя, а и да ги чуят хората от бранша им, защото аз, пак казвам, смятам, че това решение е да могат. Да уточня: всичко онова, което изброихте – ЗЗД-та, съвместно участие, сдружаване е забранено в момента и ние с този законопроект се опитваме да го разрешим. Това се опитвам да Ви кажа.

Два основни пункта има, които освен вносителите, всички отхвърлиха. Първият – подизпълнители. Нищо не пречи там, където има различни фирми с различна дейност, да се сключват отделни договори. Създаването на подизпълнителите води към една постепенна монополизация на дадени сектори в една или друга посока. Какво значи подизпълнител? За да мога да дам правилната формулировка, означава следното: както при големите инфраструктурни обекти една фирма печели и наема подизпълнителите. Резултатът е: магистралите потъват, метрото се надига. С това приключвам. По втори въпрос относно реабилитацията. Не Ви ли е срам, бе колеги, да внасяте такъв текст?! Не искам да използвам имената от 90-те години, нито кой ги е създал и за какво. КРАСИМИР ЦИПОВ

с тази реабилитация, ами внесете една промяна в Закона за образованието, с която осъдените за педофилия и реабилитирани да имат възможност да бъдат директори на детски градини. Резултатът ще е същият. Тези, които силово застраховаха – чупеха ръце, глави, искаха такса тишина, спокойствие и така нататък, и в момента една част от тях са номинални собственици. Сега Вие искате да създадете възможността да бъдат формални. И приключвам с безкрайното си учудване – търся по-деликатна дума към становището на Министерството на вътрешните работи: това е недопустимо. Благодаря, господин Малинов. Реплики има ли? Не виждам желаещи. Други изказвания? Заповядайте, господин Ерменков.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

ще бъдат правени опити да се вкарват чрез група народни представители законопроекти, защитаващи най-различни интереси – нещо, което за четири години не е успявало да бъде прекарано, сега в бързината, в хаоса ще бъде направено усилие това да бъде прекарано. Наричайте го лобизъм, наричайте го частен интерес, както искате го наричайте. Законопроектът, който в момента разглеждаме, е един от примерите. Бъдете сигурни, че такива ще има още – когато ги видите от трибуната да ги защитават, си спомнете, че съм Ви предупредил. Ние внимателно ще следим това нещо, защото в крайна сметка законодателната дейност, която трябва да се извършва, не е в интерес на народния представител, а трябва да бъде в интерес на обществото. И тук възниква един-единствен въпрос, на който така и не можахме да получим отговор: защо днес, защо в края на това Народно събрание, защо по този начин – чрез група народни представители, се правят тези промени в Закона за охранителната дейност? Каква е причината, какво стои зад това нещо? Нямаше ли това да бъде избегнато, което и господин Манев каза – че е дискусионно, че подлежи на дебат, че трябва да бъде обсъдено между първо и второ четене. Ако този законопроект беше внесен по начина, по който трябва да бъде внесен чрез Министерския съвет, чрез обществено обсъждане, чрез вземане публично на мненията, не с разговори тук-там с някого, а по начина, по който се прави обществено обсъждане на законопроект – с отчитане на мнението на всички, може би голяма част от въпросите, които сега си задаваме, щяха да намерят своето решение. Сигурно Законопроектът има и рационални неща, но те някак си се загубват в онова, което Вие предлагате предлагате – превъзлагане на охранителна дейност, един спечелил, друг ще изпълнява дейността. Не Ви ли се струва, че може би това означава: касичката печели, след което възлага на някой друг да върши работата, а съответно общественият ресурс се разпределя между изпълнителя, касичката и онзи, който му е възложил да изпълнява охранителната дейност – примерно го казвам това нещо, или отварянето на вратата за реабилитирани, без да се знае за кого и какво става въпрос. Тук казахте, че ще го обсъждаме. Не сега е моментът да се обсъжда. Това трябваше да бъде обсъдено преди да бъде внесен този законопроект. Но видимо, бързайки в последните седмици на Народното събрание, с което и започнах своето изказване, се опитвате да прекарате онова, което някак си не сте успели досега да го прекарате. Пак казвам, не знам дали е в обществен, но сигурно е в частен интерес. Благодаря Ви.

Преминаваме към гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност, № 154-01-1, внесен от Пламен Нунев и група народни представители на 14 януари 2021 г. Гласували

Благодаря Ви, господин Председател. „Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

за издаване на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 214, може само еднократно да изисква отстраняване на нередовности или представяне на допълнителни документи, за което органът уведомява писмено заявителя и му предоставя 14-дневен срок за отстраняване на нередовностите или за представяне на допълнителните документи. (2) Срокът за произнасяне на административния орган започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите или представяне на допълнителните документи. Когато нередовностите или непълнотите по ал. 1 не са отстранени в срок, административният орган прекратява производството.“

се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите „когато тя е разположена на линията на застрояване“ се заличават. 2. В ал. 2 думите „котата на корниза, съответно на стрехата или на най-високата точка на ограждащите стени“ се заменят с „височината на сградата, определена при условията на ал. 1“.

Това са едни текстове, приети преди 16 години в Народното събрание още при създаването на ЗУТ-а или първите му наченки относно градоустройството. За да бъда разбран, ще приведа примера: всички виждаме триетажни сгради, които в крайна сметка се оказват пететажни. По един или друг начин ние се опитваме да ги елиминираме именно тези – за едни архитектурни недоразумения, а за други творчески виждания, или

с всичките му вече 107 поправки по един или друг начин са установили дадена практика на строителство. Идеята, която ни се предлага, е да се ограничи това между визуалното възприемане на сградата и това, което се разрешава по Закон, тоест отнемат се права на собствениците

за сградите над 15 метра, а не до 10, ние реално ще ограничим и ще отнемем възможността всички територии, а те не са никак малко, съгласно действащите устройствени планове и общите устройствени планове на всичките тези общини, собственици, възложители, предприемачи – изобщо на целия този строителен бранш, да изпълнят градоустройството. Тоест, от една страна, имаме възможност и учредяваме права, от друга страна, ги отнемаме именно през този тъй спорен чл. 24, ал. 3, който през годините

Не виждам желаещи. Други изказвания? Господин Веселинов, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Действително това е може би един от най-спорните текстове в този закон, в смисъл, че по него водихме дълъг дебат.

ние създаваме ограничения за застрояване, най-вече създаваме ограничения за създаване на по-високоетажни сгради в районите за ниско застрояване и в районите на Черноморското крайбрежие – зона „А“ и зона „Б“. Това беше балансът. Първоначалното предложение на господин Ненков предвиждаше изобщо заличаването на ал. 3 в този член, която дава възможност височината на сградата да се тълкува по различен начин тогава, когато имаме отдръпване навътре в терена, нека така по-просто да го кажа. В този случай се смяташе, че за сметка на това отдръпване и пространството, което се освобождава за него, може да бъде вдигната височината. Така големи части от

Това дразни хората дори тогава, когато няма превишаване на Кинт-а на застрояване или някакво пренаселване – по-голяма интензивност на натоварване на територията, но по-опасното е, че то създава промяна на характера на застрояването. Тази зона, отведнъж застроена с четири-пететажни сгради, става друга по характер. Предложението, което ще разгледате и, надявам се, ще подкрепите, защото Ви призовавам да го подкрепите, беше предложено на практика като компромис от самите строителни предприемачи, които казаха: „Да, разбираме, че има обществен проблем, че има казуси и че обществото изпитва нетърпимост към определените типове застрояване.“ Така че това е компромисен вариант, който смятам, че

Не виждам. Закривам разискванията по трите параграфа. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване § 7 по редакция на Комисията. Гласували

народния представител Александър Ненков и група народни представители за създаване на нов § 9в. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 14: „§ 14.

3 се изменя така: „(3) Промяна на предназначението на сграда или на част от сграда – обект на образованието, науката, здравеопазването или културата, може да се извърши при условията и по реда на този закон само след писмено съгласие на съответния министър. Този ред се прилага и за промяната на предназначението на спортни обекти и съоръжения или на части от тях, собственост на държавата или общините. Съгласието се предоставя служебно на главния архитект или на компетентния орган по чл. 148, ал. 3. В 7-дневен срок от постъпването на писменото заявление главният архитект или компетентният орган по чл. 148, ал. 3 го изпраща служебно на съответния министър, който е длъжен в 14-дневен срок да изрази писмено съгласие или да постанови отказ. Отказът се мотивира.“ представител Александър Ненков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 12: „§ 12. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:

чрез общ достъп въз основа на писмен договор с нотариална заверка на подписите за учредяване на право на преминаване. Договор се сключва и когато имотите, съответно правото на строеж, са собственост на едни и същи лица. Договорът подлежи на вписване по реда на чл. 192, ал. 7. Одобреният инвестиционен проект и договорът са основание за издаване на разрешение за строеж.“

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, бих искал да направя една редакционна поправка в § 12 по Доклада в чл. 43, ал. 4 – смисълът на текста се запазва, но за по-прецизно сме направили една лека корекция. Моля да го прочета, ако ми дадете възможност. Член 43, ал. 4: „(4) Подземното паркиране в сгради, разположени в съседни урегулирани имоти, може да се осъществява чрез общ достъп, въз основа на договор в нотариална форма, сключен между различните собственици и/или носители на правото на строеж върху съседните урегулирани имоти. Входовете и изходите, местата за маневриране и други, които служат за общо ползване, са общи части на собствениците (съсобствениците) на съседните подземни паркинг-гаражи, които обслужват, и се определят с инвестиционните проекти.“ Благодаря, господин Председател.

Благодаря. Реплики? Не виждам желаещи. Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване текста на

Гласували 96 народни представители: за 76, против 16, въздържали се 4. Параграфи 10 и 11 са приети. Подлагам на гласуване редакцията на чл. 43, ал. 4 в § 14, предложена от господин Ненков.

Подлагам на гласуване § 12 по редакция на Комисията с редакцията, която току-що беше приета. Гласували

Гласували 102 народни представители: за 84, против 4, въздържали се 14.

56а. (1) Части от улици, тротоари, площади, озеленени площи за широко обществено ползване и други имоти и обекти – публична общинска собственост, могат да се ползват за извършване на търговска и/или друга дейност на открито чрез съоръжения и елементи – открити щандове, апарати, грилове, хладилни витрини, щендери, колички и други подобни, въз основа на разрешение, издадено от кмета на общината. (2) Условията и редът за издаване на разрешението по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 56, ал. 2 или по чл. 13а. 13а. (3) За извършване на дейност по ал. 1 без разрешение или в нарушение на издаденото разрешение се налагат глоби или имуществени санкции, определени с наредбата по чл. 56, ал. 2 или по чл. 13а. (4) констатиране на нарушение по ал. 3 съоръжението, послужило за осъществяване на дейността, се премахва принудително по ред, определен с наредбата по чл. 56, ал. 2 или по чл. 13а.“

„Чл. 69. (1) При изграждане и преструктуриране на промишлени и курортни зони и селищни образувания благоустройствените мероприятия, включително озеленяването, задължително се извършват от собствениците за тяхна сметка в рамките на урегулирания поземлен имот.

Откривам разискванията за параграфи от 13 до 19 по новата номерация. Има ли изказвания?

При разделяне на урегулиран поземлен имот по искане на собственика на имота изходът към улица за новообразуваните от него имоти се осигурява с проекта за изменение на подробния устройствен план на имота, като в тези случаи лицето към улицата на новообразуваните в дълбочина имоти е не по-малко от 3,5 м.“ 2. 2. Създава се ал. 5: „(5) Когато при разделяне на урегулиран поземлен имот по искане на собственика на имота изходът към улица за новообразуваните от него имоти не може да се осигури при условията на ал. 4, с проекта за изменение на подробния устройствен план се предвижда прокарване на задънена улица в границите на разделяния и новообразуваните от него имоти. В тези случаи общината придобива собствеността върху задънената улица с влизането в сила на плана.“

„(1) В населени места и селищни образувания или в части от тях без канализация битовите отпадъчни води в имоти, предвидени с подробен устройствен план за ниско застрояване, се заустват във водоплътни изгребни ями или се заустват и пречистват в съоръжения за пречистване на образуваните в имотите отпадъчни води. Водоплътните изгребни ями и съоръженията за пречистване на образуваните в имотите отпадъчни води следва да отговарят на изискванията на чл. 41 и чл. 47, ал. 2, както и на санитарно-хигиенните и екологичните изисквания, както и на техническите изисквания, определени в наредбата на министъра на регионалното развитие и благоустройството за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.“

„Чл. 87а. Изграждането или реконструкцията на водопроводни и/или канализационни мрежи и съоръжения в поземлени имоти, попадащи в свлачищни райони, вписани в регистъра по чл. 95, ал. 2, се извършва по реда на чл. 96, ал. 3.“

Гласували 94 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 18. Параграфи 20 и 21 са приети. Сега подлагам на гласуване предложението на народния представител Бонев за отпадане на § 13. Гласували

Гласували 96 народни представители: за 20, против 56, въздържали се 20. Предложението на народния представител Бонев не е прието.